Jedinstvena Srbija će glasati za predloge koji su danas na dnevnom redu.Želeo bih prvo da govorim o Sporazumu između Egipta i Srbije, imajući u vidu da su to prijateljske zemlje. Od pre 60 godina napravljen je i Pokret nesvrstanih, a organizator i predlagač je bio tadašnji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, Naser i Nehru. Ja sam u Muzeju voštanih figura napravio dve figure, jedna je figura Nasera, druga figura je Sisi, sadašnji predsednik Egipta. To su dve figure čiji likovi nisu sa teritorije bivše Jugoslavije, osim figure Vladimira Putina.Poštovane dame i gospodo, nije dovoljno da se nazivamo prijateljima samo i da kažemo - vi ste naša braća, vi ste naš prijatelj i kada se sretnemo da evociramo uspomene iz prošlosti, već da sarađujemo i vidimo kako to može Srbija da da ode na tržište Egipta, imajući u vidu da se veliki broj proizvoda uvozi u Egipat iz nekih drugih država koje nemaju tradiciju kao Srbija.Do

i oni koji su muslimani i oni koji su Kopti pravoslavne vere i imali smo veoma dobar prijem, bratski, prijateljski i mogu da konstatujem da su oni otvorili vrata Srbiji da sarađujemo i da ono što je interes Srbije, naravno i interes Egipta, zajednički donosimo odluke.Bio sam i parlamentu Egipta gde sam razgovarao sa nekoliko poslanika iz Egipta i dogovorili smo da mi ono što smatramo da smo oštećeni tamo gde su u institucijama te afričko-arapske države i Egipat šaljemo parlamentu kako bi oni tražili da jedna od tačaka dnevnog reda bude upravo nepravda i problem nad Srbijom i sa druge strane da oni nama šalju ono što smatraju da je nepravda nad Egiptom a da Srbija u tim institucijama, gde se odlučuje, ima svoje predstavnike.Egipat je najmoćnija sila na Bliskom istoku u svakom smislu te reči.

Predstavlja 10 miliona Egipćana u toj regiji. Mogu da vam kažem da sve ono što sam čuo od njega na nama je da predlažemo saradnju između dveju država i da ta saradnja doprinese posebno Srbiji jer ako pogledamo da su u Egiptu pustinje i da oni nemaju poljoprivredne proizvode, ono što mi imamo kao konkurenciju kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi u Srbiji, da uvozimo iz Evrope i da pravimo konkurenciju poljoprivrednom proizvođaču, da na neki način pomognemo poljoprivrednicima i vidimo šta to može da se izvozi.Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za trgovinu pre dve godine potpisali su sporazum da se u Egipat izvozi žito. Sada traže i kukuruz da se izvozi imajući u vidu da je bila suša i da nikada veća cena kukuruza u Srbiji nije bila nego što će biti sada ove godine.Imao sam više sastanaka i sa guvernerom Crvenog mora gde smo razgovarali kako da se poveća broj letova kada su u pitanju avio kompanije koje lete iz Srbije za Egipat, odnosno i Hurgadu i za druge turističke destinacije, jer Srbi treba da idu na more tamo gde ih vole. U letnjim mesecima Grčka, a u zimskom i jesenjem periodu da to bude Egipat.Uvek je veliki broj članova delegacije bio kada sam obilazio Egipat. Ove godine 133 člana delegacije je bilo maja meseca, odnosno aprila, od kojih su 120 članova bili lekari i medicinsko osoblje, jer sam smatrao je to na neki način zasluga onih koji se bore u kovid ambulantama i kako bi na sedam dana, ne zaboravili ono što su radili, već da se malo odmore.Kad sam kod lekara, želim da vam kažem da sam i 600 lekara iz 35 bolnica juna meseca ove godine vodio u Paraliju, a sada od 23. septembra do 30. oktobra 144 članova je u delegaciji, od toga su 120 lekari i medicinske sestre iz 25 bolnica, domova zdravlja, kliničkih centara u Srbiji.

koju to medicinsku opremu imaju.Sad u delegaciji vodim i 10 velikih privrednika. Zakazali smo nekoliko sastanaka. Domaćin će nam biti jedan od najmoćnijih privrednika u Egiptu, čovek koji sarađuje sa celim svetom, i sa Amerikom, i ima i politički uticaj u celom svetu. Sve je to od donatora, znači ne od para iz budžeta Republike Srbije i ne od para lokalne samouprave, odnosno Skupštine grada Jagodina koja organizuje ta putovanja.Egipat

kako bih ispoštovao svog tadašnjeg domaćina Ahmeda Abdulaha, guvernera Crvenog mora. Obišli smo jedno beduinsko selo gde kada sam uzjahao kamilu je išla srpska himna. Da vam ne pričam kakav je to doček bio. Naravno, i ja sam njih dočekao ovde. Pozvao sam da ova dva guvernera, guverner Gize i guverner Crvenog mora budu organizatori i dovedu veliki broj privrednika u Srbiju.

od Srbije, a naši građani, skoro 40 i nešto posto njih, nisu se vakcinisali.Vakcinacija ne znači da vi to morate zbog nekog ko vam je obezbedio sve kada je u pitanju zdravstvena nega, već danas vakcinisanje znači zaštitu svoje porodice, zaštitu radnih mesta. Zašto sve fabrike kod nas danas razmišljaju, govore i konstatuju da sledeća godina će biti takva nezapamćena svetska ekonomska kriza… zadesi Srbiju zbog korone.Ako mi ne vakcinišemo građane onda će se desiti da, 40% onih koji nisu vakcinisani svi će da dobiju virus, to budite sigurni, ja to svakog dana pratim u Pomoravskom okrugu, na neki način mogu da kažem da je to reper statistike. Kad neko na radnom mestu dobije virus, automatski kontakt osobe moraju da idu u izolaciju. Odakle će onda da se obezbeđuju plate? Odakle ćemo onda

kako bi privrednici opstali i da ne otpuštaju radnike. Zato je Srbija danas najvažnija i najinteresantnija destinacija za strane investitore.Da, postoji stabilnost kursa evra. Cena gasa, struje, nafte tako je stabilna. I, da se nismo obezbedili na vreme, i devizne rezerve i zlatom, mi bi danas imali katastrofu u proizvodnji. Znači, mnogo veća cena bi bila energenata nego što je kod nas.Mi imamo jednu državu koja sve vreme napada Srbiju i daje savete kosovskim Albancima, a to je Velika Britanija, kako da se ponašaju i da stalno izazivaju Srbiju.

su kritikovali zašto ide gasovod kroz Srbiju, a da nije bilo gasovoda kroz Srbiju siguran sam da i Evropa i neke države iz EU ne bi sarađivale sa Srbijom na tako visokom nivou.Moj nivou.Moj predlog je da sarađujemo sa Egiptom i da svako od nas iskoristi neko prijateljstvo ako postoji, čak i naši bošnjaci, Muslimani, razgovaraju sa Muslimanima u Egiptu i da tamo nisu militantni ljudi koji žele nešto loše Srbiji. Oni su za mir i stabilnost. Bez ekonomske saradnje i bez ekonomske moći Srbija ne bi bila respektovana u onim državama koje odlučuju o sudbini Građana Srbije, a posebno one države koje su napale Jugoslaviju i bombardovale Jugoslaviju.Kada je u pitanju saradnja sa BiH, nažalost, jedna strana sve vreme kopa nezarasle rane i to im je izborni program za kampanju, da ne znam sada ko negira genocid da ide u zatvor, da se ne poštuje ono što je potpisano u Dejtonu itd. Uopšte mi nije jasno zašto to rade. Znate kada je bio predsednik Vučić da oda počast u Srebrenici, kako je prošao, a kada je došao a kada je došao Izetbegović u Beograd, šetao je Knez Mihajlovom, niko mu nije ružnu reč dobacio. To znači da sve zavisi od politike koju vode predsednici partija i oni koji

Ako sada gledamo bošnjake u Raškoj oblasti i nekada kako je bilo pre, mnogo je bolje sada zato što ti ljudi koji predstavljaju te partije nisu militantni kao neki drugi koji su bili nekada. nekada. Oni su za saradnju i da se poštuje Ustav ove države, jer država Srbija ne deli građane na osnovu nacionalne pripadnosti, već za državu Srbiju su svi građani isti.Kada je u pitanju saradnja da se spreči katastrofa ili preventiva sa Austrijom, Austrija nam je jedna prijateljska država, ne možemo da tražimo

Beču. Roditelji su izabrali Beč kao stabilan grad, siguran za studente i dobra edukacija za te mlade ljude.15/1 MV/LŽ 12.40 – 12.50Mi moramo da iskoristimo i geografski položaj, a imajući u vidu da veliki broj građana Srbije u dijaspori radi u Austriji i da ti ljudi poštuju sve ono što se zove ustav te države, izlaze na izbore oni koji imaju pravo da glasaju, zato nam je neophodna saradnja i sporazumi, u formalnom smislu, kako bi povećali tu saradnju.Evo, da vam kažem, jedna fabrika iz Austrije, iz Beča, došla je u Jagodinu, otvorićemo je za 20 dana. Proizvodi elektromotore za jake kompanije, industrijske centre u celom svetu. Moja priča i moj govor je bio upravo usmeren, kako sam ga privukao, kažem, ako smo mi poslali našu decu kod vas da studiraju, onda sam odneo statistiku kako je bilo pre u Srbiji kada su u pitanju i domaći investitori, a za one strane investitore nije ni postojala mogućnost da mogu da otvaraju fabrike u Srbiji. Taj čovek je doneo odluku da napravi fabriku i da dođe u Srbiju i došao je u Jagodinu.Austrija je jedna država koja se respektuje u EU, ima određenu težinu. Kada je bila zemlja predsedavajuća EU,

predvođen Draganom Đilasom i onom njegovom radnicom, koji svakoga dana pišu negativne stvari o Srbiji. Zato mi nismo otvorili nijedno poglavlje ove godine, zato što su lažima obmanjivali one u Evropskom parlamentu. Sve dok Tanja Fajon sa evropskim parlamentarcima nije došla u Srbiju i donela zahtev da se dopuni ono što se zove mogućnost za izbore, od 16 tačaka svih 16 tačaka je prihvatila Srbija.Šta je rekao taj predvodnik čopora? Znači, to su siledžije. Dragan Đilas je tukao tasta i suprugu ispred dece, pa je tast rekao da se to više puta dešava. Potpisala je prijavu njegova supruga, Iva Đilas, nije procesuirana. Zašto se ne izvrši kontrola? Gospodine ministre, samo da čujete, ovo je bitno. Pozajmicu kada daju preduzetnici drugom, to je pranje para. Pozajmica, mora da postoji ugovor o pozajmici. Ako vam ne vrati taj pozajmicu sa danom kada treba da varati, vi ga tužite. Sada zastareva za dve, tri godine nešto što se zove pozajmica. Ko je dobijao tu pozajmicu? Pa, ovi mediji koji podržavaju samo ono što im kaže Dragan Đilas, a sve što se u Srbiji uradi, to je crno i

a to je konstatacija Tanje Fajon, nije ona javno izgovorila, ali je napustila pregovore, dijalog napustila i otišla i rekla – ovi ljudi ne znaju šta hoće. Ne može sve da se kupi parama. Ima tu i dosta domaćina u opoziciji itd, ali njih devetoro, devet partija izašlo je iz jedne partije. Kako to može da funkcioniše i da postoji interes Srbije? Dajte bar oko nacionalnog pitanja da kažu - e, slažemo se sada sa onim što Srbija predlaže, ili - Srbija i predsednik Srbije, Vlada nisu dovoljno reagovali i ne sviđa mi se njihovo saopštenje, evo daćemo mi naše saopštenje.Čekajte, došli su sa dugim cevima, ROSU koja nema pravo ni po jednom sporazumu, došli na sever Kosova. Onda su hteli da skidaju tablice. Čekajte, ljudi, šta vi radite? Vi samo gledate da vidite nekog da se slika negde s nekim, da kažete – aha, šta će sa ovim? A slika se na stadionu gde ima 40 hiljada ljudi. Je li to politika? Ja sam jutros na televiziji „Pink“ rekao da svi treba da se udružimo, sve partije, pošto ne postoji varijanta B, i da glasamo Vučića za predsednika Srbije. Na taj način dajemo moć i stabilnost, ne samo nacionalnom pitanju u Srbiji, nego i ekonomska stabilnost i sve ono što se zove kriterijum na osnovu čega su svetske institucije stavile Srbiju i mi smo u samom vrhu i kada je u pitanju bonitet.Znate, kada MMF kaže da Srbija dobro radi, i nije lažni suficit kao što je bio suficit prethodne vlasti od prodatih fabrika, prodaju fabrike i kažu – evo suficit, sada postoji suficit i stabilnost ali od izvornih prihoda, ne od prodatih fabrika. fabrika. Tako da, Srbija ima dobru budućnost.Znate šta, svako bi voleo da igra fudbal i kada gledamo našu reprezentaciju kažemo ja bih bolje igrao od ovog. Da, kao posmatrač, ali hajde izađi na teren. Nije teren demonstracije i napad na policiju ispred Skupštine jer si nezadovoljan zato što nisi izašao na izbore. Kao kada bi se fudbalski klub žalio Fudbalskom savezu što nije među prvih pet klubova u prvoj super ligi, a ne takmiči se. Ova policija srpska, a posebno od kada je predvodi Aleksandar Vulin, nikada nije tukla radnike koji su tražili svoja prava, kao što su oni pre tukli radnike „Zastave“ koji su izašli, normalno šetali bez i jednog incidentna. Bila je komanda – palice i tukli su radnike. Ova policija tuče samo one koji lome, krše i napadaju policajce.Da vam kažem, to nigde ne postoji na svetu, da možete vi da gađate policiju kamenom i da demonstrirate zato što niste izašli na izbore i niste prešli cenzus. prešli cenzus. Hajde, neka mi kaže taj predvodnik čopora, gde u izbornoj kampanji mogu da se menjaju izborni uslovi? Od 5% na 3% zbog njih. Ljudi, 3%! Onda, mi smo morali da sakupljamo potpise kod notara, a oni u lokalnoj samoupravi kod matičara. Mnogo je lakše.Kažu da oni rukovode RTS-om. Pa, ne rukovodi RTS-om ni Vlada ni predsednik Srbije. Na „Šta radite, bre“ ima tih partija iz opozicije, čak ih izvuku gde je ono nacionalno pitanje, nego što se pojavljuju partije koje su izašle na izbore i ostarile određeni rezultat. Ja sam bio za pet godina samo jednom na RTS-u. Molim urednika kada idem negde i kada zastupam interes Srbije, ne trebam ja da budem ministar ako odem u neku državu i pričam o Srbiji, da objave to i da puste. puste. Ja kažem pet sekundi recite da sam bio sa guvernerom Gize, deset miliona stanovnika, i ništa. Zašto je to? Ali, ja ih ne napadam sada da kažem – ej, i mi iz vlasti plaćamo taj RTS. Pa, RTS se otima na način kako su oni hteli da uzmu uređivačku politiku u svoje ruke. Izađi, bre, prijatelju na izbore, podmetni ime i prezime i kaži ko su ti koji sa tobom izlaze na izbore.Branislav Radosavljević, ministre, koji je lažni svedok bio za mene, krao je automobile, osuđivan. Molim vas, kada oni obilaze Srbiju, da se straža organizuje iz svih zgrada, jer oni tipuju vozila, taj Branislav Radosavljević sa Đilasom, i sutra kada nestane vozilo ili za deset dana da znate ko je tipovao.

Ne mogu da se složim sa uvaženim poslanikom kada kaže da predstavnici tih medigrup partija, kako se zove ta partija, nešto nešto je bilo, ima neka firma, ta partija, da oni ne znaju šta hoće. Nije tačno. Oni odlično znaju šta hoće.Oni hoće vlast bez izbora. Tu su vrlo precizni i spremni su da ne izlaze na izbore dokle god im se ne prizna pravo da budu na vlasti. To je principijelan stav. To je njihova poruka biračima. Mi znamo šta hoćemo, hoćemo vlast bez izbora i gotovo. Nema tih izbornih uslova koji će njih naterati da izađu na izbore. Oni će na izbore izaći kada im se naredi iz nekih ambasada gde odlaze. Mogu izborni uslovi da budu bolji, mogu lošiji, nebitno. Kad se naredi na travnjaku, kad se stane na travnjak, obrišu cipele, zategne kravata, bude vrlo pristojan, spusti se pogled, spusti se glava, kaže: „Izvolite“, ovi kažu: „Ideš na izbore“, „Razumem i nije mi teško.“ Tada će to biti.Oni odlično znaju šta hoće. Oni hoće još jednu veoma važnu stvar. Hoće da se Aleksandru Vučiću zabrani bavljenje politikom. To odlično znaju šta hoće. Oni ne samo što traže da on ne sme da bude kandidat za predsednika, da ne sme da bude politički faktor, nego traže da ni njegovo ime ne sme da bude na listi. Kako vi možete da zabranite punoletnom, slobodnom građaninu Republike Srbije da svojim imenom raspolaže kako on hoće? Dakle, te dve stvari hoće. Hoće da izađu na vlast bez izbora i hoće da se Aleksandru Vučiću zabrani bavljenje politikom.Čekajte, politika je stvar ideja. Politika je stvar sukoba ideja. Da li se mi sukobljavamo sa nekom idejom? Jeste vi uspeli da se u javnom diskursu posvađate oko nečega, a da to nije spisak uvreda? Kada ste čuli šta je njihov stav o Kosovu? Je l&#039; Kosovo nezavisno ili deo Srbije? Da li treba pregovarati u Briselu ili ne treba? Da li treba priznati institucije u Prištini ili ne treba? Da li Srbi treba da izađu iz institucija ili ne treba? Da li je odnos prema Kosovu tačka na osnovu koje mi određujemo svoju politiku prema drugim državama? Kada ste to čuli od njih? Otkud znate šta misle? Nikad nismo čuli tako nešto.Jeste li čuli nekada da kažu – mi ćemo izgraditi ove i ove puteve? Nikad. Jeste li čuli da kažu – cena struje će biti takva i takva? Kada ste ih čuli da kažu – mi bismo se ovako borili protiv kovida, ili – ova vakcina treba da bude četiri, a ne treba da bude pet? Bilo šta. Kad ste čuli jednu konzistentnu ideju, jednu, ne tražim dve, jednu? Osim spiska uvreda. Kada ste ih čuli da li su za vojnu neutralnost ili članstvo u NATO paktu? Hajde da se izjasne i kažu – mi smo za vojnu neutralnost. Ali ako kažu – mi smo za vojnu neutralnost, pa tu neutralnost je izglasala ova Skupština, formulisao je predsednik Vučić, oni to ne mogu da kažu. Onda ste za NATO pakt. U redu, ali kažite – mi smo za članstvo Srbije u NATO paktu, pa da građani čuju.Da li ste za očuvanje Republike Srpske? Šta mislite o Dejtonskom sporazumu? Dokle ste spremni da idete u odbrani Republike Srpske ili ukidanju Republike Srpske, svejedno, ali recite to. Kad ste čuli to?Vi to?Vi svaki dan čujete neku od uvreda na račun Aleksandra Vučića, njegove porodice, ali kada ste čuli odgovore na ova pitanja koja ja postavljam? Ne znam kako bismo mi izašli na izbore 2012. godine da smo imali samo politiku – ua, Boris Tadić. 2012. mi smo imali vrlo jasan stav i po pitanju članstva u vojnim savezima i po pitanju politike prema Kosovu i Metohiji. Građani su znali da kad glasaju za nas, da će glasati za očuvanje Republike Srpske.Potpuno Srpske.Potpuno ste u pravu, srpska policija nije tukla… Poslednji put je tukla radnike kada je bio donošen Zakon o radu, ako se ne varam, 2005. godine ispred stare Skupštine u Kralja Milana, tukli su sindikate, tukao ih je DOS. Ne mi, tukao ih je

naravno da policija reaguje. Odmah da vam kažem, dok sam ja ministar unutrašnjih poslova, reagovaće na svako nasilje na ulicama i neće dozvoliti da ovaj visoki dom još jednom bude opljačkan, opoganjen i zapaljen. Nikad više.Oni su upali u RTS. Pa mi smo bili opozicija, evo, prepoznajem mnoge saborce iz tih godina, koliko smo decenija bili opozicija, kad smo mi to upali u RTS? Kad smo mi to upali u bilo koju medijsku kuću? Je l&#039; treba da vas podsetim, mnogi od vas su bili tu, neki od vas su i govorili na onim velikim mitinzima koje smo imali pre izbora 2012. godine, tu je bilo po sto hiljada ljudi, kada smo ih odveli na RTS? Kad smo upali u RTS? Kad smo polomili jedno staklo? Bilo je više ljudi nego što su oni ikada sabrali na jednom mestu. I naravno da će policija raditi po Ustavu, raditi po zakonu i štititi imovinsku sigurnost i čast svakog građanina ove zemlje i svake institucije.Znate li šta je bila jedna od težih stvari u razgovoru sa Srbima koje je vodio predsednik Vučić u kasarni u Raški, i ja sam bio prisutan? Da ih umiri da ne kažu šta misle, po imenu i prezimenu, o predstavnicima određenih političkih partija iz Beograda koji su rekli ROSU se bori protiv šverca i kriminala na Kosovu i Metohiji, a ovi naši drame. Znate li koliko je napora bilo potrebno da se zamole da nema teških reči, da se ne psuje nikom majka, da se ne govori ništa loše, jednostavno,

da Srbi ne pljuju jedni druge, a možete zamisliti kako su Srbi na Kosovu i Metohiji dočekali da vide konačno političku ideju gde se kaže – pa ROSU, to je borba protiv kriminala tamo, to je u redu. Ranili čoveka, Sofronijević je jedva živu glavu izvukao.Dakle, samo se ne slažem oko toga sa uvaženim poslanikom, ja sam siguran da oni odlično znaju šta hoće. Hoće vlast bez izbora i da se Vučiću zabrani bavljenje politikom i to su svi izborni uslovi koje njih zanimaju, a na izbore će izaći kako im se naredi, ne kako oni hoće.

zahtevate od tužilaštva da ispita po kom osnovu je kompanija (ili kompanije) Dragana Đilasa prebacila pozajmicu subjektima koji koji se bave istim poslom kao i Dragan Đilas. Pozajmica se daje da bi se izbegao PDV i da bi se oprale pare. To je jedan zahtev moj prema vama.Drugi zahtev da ispitate zašto nije procesuirana krivična prijava, ne krivična prijava od neke druge političke partije, već od supruge Dragana Đilasa Ive Đilas, koja je podnela krivičnu prijavu sa slikama gde joj je desno oko bilo naduveno od udarca Dragana Đilasa, mislim na tasta Dragana Đilasa i oca Ive Đilas. Tražim od vas po službenoj dužnosti gde je ta prijava, zašto je u fioci itd. Jednom je on rekao, kaže da je demantovala Iva Đilas, mi smo se dogovorili. Oni mogu da se nagode oko para, ali po službenoj dužnosti za nasilje u porodici se primenjuje današnji zakon koji zahteva hapšenje lica koje je tuklo suprugu i tasta u prisustvu dvoje maloletne dece.Molim vas da vam ne pišem pisma i da pisma i da poslednjeg četvrtka u mesecu možemo da pitamo ministre sve, evo, tražim od vas, ako sve to niste znali, evo, tražim i da me informišete u roku od 15 dana dokle ste došli. Hvala.

sve saslušali, sve učinioce, sve učesnike tog događaja smo saslušali, imamo izjave oštećenih. Oštećeni su supruga gospodina Đilasa, njegov tasta i njegova tašta je takođe dala odgovarajuću izjavu i time je policija završila svoj posao. Mi smo sve to predali nadležnom tužilaštvu. Mi ne možemo ni da uhapsimo, ni da pustimo. Mi radimo kako nam tužilaštvo nalaže. Dakle, sve smo dokumentovali, postoji i medicinska dokumentacija, postoje izjave oštećenih. Dakle, tu uopšte nije sporno da li je bilo nasilja od strane gospodina Đilasa prema njegovoj supruzi i prema njenom ocu, tačnije njegovom tastu. To je nesporna činjenica. Tužilaštvo to kvalifikuje kako misli da treba i tu mi jednostavno ni na koji način ne možemo da se mešamo.Kada ste rekli – pozajmice i slično, da, postoji, to je dosta poznato da se na taj način pere novac, sklanja se novac, pozajmi se nešto, ne vraća se, a vi ne tužite za vraćanje. Vi morate da tužite i morate da obračunate kamatu.

kome je SNS dala novac, pozajmila. Koliko sekundi bi bilo potrebno da se o tome oglasi Brisel, da se oglase reporteri bez granica, da se oglase sve što postoji na ovom da kaže - sramno mešanje u nezavisna novinarska udruženja, pokušaj kupovine, eto, kako se vlast meša među novinare, novinari ne mogu da rade, zasipaju se, pa kupuje se njihovo…. A, kada Đilas da pare, to je potpuno uredu.Znate, za mnoge od vas, uključujući i mene, kada nešto ovako govorimo, kažu nam da smo Vučićevi poltroni, ulizice i tome slično. Kada ste vi, dame i gospodo, drugarice i drugovi, čuli jednog člana Đilasove partije da iznese polu kritičku misao o Đilasu? Hajde, jednom. Oni nisu ulizice i poltroni, oni služe svom šefu koji ih plaća i to je uredu. A mi ne smemo da branimo svog predsednika, mi ne smemo da imamo svoj stav, mi ne smemo da zastupamo svoju politiku, a oni? Kada ste čuli da su rekli jednu lošu reč o Đilasu, o njegovoj zaposlenoj Tepićevoj? Kada ste čuli da neko, recimo član, ne znam kako se zove ova stranka koju je kupio Jeremić, od onog Aleksića, kada ste čuli da neko od njih kaže lošu reč o Aleksiću ili Jeremiću? Oni su elita, a mi smo poltroni, jer zastupamo svoj program i branimo svog predsednika. Pa, kako sada to? Kako to pomirite u svojoj glavi? Kako to uspete da objasnite?Dakle, policija je uradila svoj posao, vaše pitanje se odnosi na tužilaštvo, ja vas apsolutno podržavam u tome i smatram da tužilaštvo treba da kvalifikuje delo onako kako ono misli, ali da dobijemo kvalifikaciju. Hvala. Palma. **Dragan D. Marković** Biću kratak, oni koji nisu vratili pare, morali da izvrše usluge, a usluga prati fakturu. Ako nema fakture, onda je to organizovani kriminal za sve i onaj ko je dao pare i oni koji su primili pare. Pa, evo vi, molim vas pošaljite jedan dopis tužilaštvu i recite da ne radi svoj posao. Evo mi, iz JS, smo konstatovali da ne rade svoj posao. Zahvaljujem.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine, narodni poslanik Stefan Krkobabić. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.Pre svega čestitke na organizaciji ove lepe posete učenika, iz Kraljeva.Uvaženi ministre, ispratio sam vaše izlaganje u potpunosti i rekli ste politika i ideologija, i upravo zato što mislim da delimo neke slične levičarske ideje, osloviću vas sa - dobro došli, druže Aleksandre.Pred nama su danas predlozi tri zakona, o potvrđivanju tri sporazuma, između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, a svi se odnose na unapređenje saradnje i dalji razvoj dobrosusedskih odnosa, konkretno uređenje i pojednostavljenje granične kontrole i preko graničnog prometa. To može samo da raduje građane, sa obe strane Drine i Save. PUPS je uvek dizao glas protiv licemerstva, onih krugova iz EU, koji su, dok su na jednoj strani kod sebe, praktično ukidali granice unutar EU i omogućavali slobodan protok ljudi, robe i kapitala, nama, sa prostora bivše Jugoslavije, naturali i nametali postavljanje graničnih rampi i bodljikave žice, na teritoriji naše nekadašnje zajedničke zemlje.Zato ćemo sa zadovoljstvom podržati sva tri ova sporazuma i radovaćemo se ako ovaj proces saradnje, Srbije i BiH, bude išao u pravcu potpunog ukidanja granica i u praktičnom, ali i u simboličkom smislu, jer da se istinski pitao narod, sa obe strane Drine, tu granice nikada ne bi ni bilo. Državne međe koje su tu silom postavljene, između bliskih južnoslovenskih naroda, plod su osvete onih centara moći u Evropi i svetu, koji su Srbi i ostali južnoslovenski narodi porazili u oba svetska rata.Prvi rata.Prvi je, dakle Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, o zajedničkim lokacijama, na graničnim prelazima. On definiše područje zajedničke lokacije na graničnom prelazu, na delu teritorije države domaćina, na kojoj je službenim licima obeju država potpisnica sporazuma, dozvoljeno obavljanje granične patrole. Na zajedničku lokaciju, prilikom obavljanja granične kontrole, službena lica susedne države, primenjuju propise svoje države kojima se reguliše prelazak lica i prevoz stvari, uključujući i pravo na lišenje slobode, zadržavanje i prinudni povratak lica.Službena lica susedne države sprovode ove propise u istom obimu i na isti način, kao na teritoriji svoje države. Službene radnje koje na zajedničkoj lokaciji obave službena lica susedne države, smatraju se, kao da su obavljene u susednoj državi. Kako to u praksi izgleda, mogao je videti onaj ko se, na primer u luci Kale, u Francuskoj ukrcavao na trajekt za prelazak Lamanša. Izlazna granična kontrola iz Francuske i ulazu u Veliku Britaniju, obavlja se zapravo na ovoj kontinentalnoj strani, što znači da je britanski punkt granične policije na francuskoj teritoriji, što u mnogome ubrzava preko granični promet.Ono što posebno ohrabruje, jeste činjenica da ovaj sporazum prati i aneks, koji odmah najkonkretnije definiše i prvu zajedničku lokaciju, a to će biti granični prelaz Ljubovija – Bratunac, na teritoriji BiH, dakle kod novog mosta na Drini, kod Bratoljuba koji je izgrađen sredstvima Republike Srbije.Ono što ne piše u sporazumu, ali je već dogovoreno jeste da će novi granični prelaz na auto-putu Beograd-Kuzmin-Sremska Rača-Bjeljina koji se upravo gradi kod novog mosta u Sremskoj Rači na Savi koji uveliko premošćavaju turski neimari, dakle ta zajednička lokacija graničnog prelaza biti na teritorij Republike Srbije.Drugi predlog akta koji je pred nama jeste Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o pograničnom saobraćaju, njime se uspostavlja pogranični režim, odnosno sistem pravila kojima se uređuju pogranični saobraćaj u pograničnom području između država strana sporazuma, odnosno između Republike Srbije i BiH. Stanovnici pograničnog područja stiču pravo prelaženja granica sa propusnicom bez zabrane ili ograničenja predviđeni zakonodavstvom država strana sporazuma.Pogranični sporazuma.Pogranični saobraćaj je redovni prelazak državne granice stanovnika pograničnog područja jedne države potpisnice sporazuma u skladu sa pravilima pograničnog režima radi njihovog boravka i kretanja u pograničnom području druge države potpisnice sporazuma zbog ekonomskih socijalnih, porodičnih, verskih ili drugih opravdanih razloga za period koji ne prelazi vremenski rok određen ovim sporazumom.Ono što je veoma važno za građane koji žive u područjima uz granicu jeste da je to pogranično područje određeno kao oblast uz državnu granicu koja se pruža najviše do deset kilometara od državne granice, ali obuhvata i sva naselja koja se nalaze u okviru takve pogranične pogranične i lokalne samouprave, čak iako su udaljenja više od tih propisanih deset kilometara. U tom pravcu granični prelaz, a pogranični saobraćaj je određen kao granični prelaz preko kojeg je dozvoljen prelazak državne granice uglavnom stanovnicima pograničnog područja pod uslovima pograničnog režima.Definisana su i tzv. prelazna mesta, van graničnih prelaza određenih za pogranični međunarodni saobraćaj koja su zbog lokalnih sposobnosti ili izuzetno kada postoji zahtev posebne prirode otvorena za prelazak državne granice pod uslovima pod uslovima pograničnog režima kakav je uspostavljen ovim sporazumom. Za prelazak državne granice i boravak u pograničnom području pod uslovima pograničnog režima biće dovoljna samo pogranična propusnica kao posebna lična isprava koja služi njenom nosiocu.Ono što naročito važno jeste da su ovim aktom identifikovane sa obe strane, te opštine i naseljena mesta u tim opštinama u pograničnom području na koje se odnose odredbe ovog sporazuma. Na području Republike Srbije to su delovi sledećih opština i gradova na državnoj granici sa BiH: Šid, Šid, Sremska Mitrovica, Bogatić, Šabac, Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Bajna Bašta, Užice, Čajetina i Priboj.Pogranične opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini u pograničnom području na državnoj granici sa Republikom Srbijom su: Bjeljina, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Rudo i Višegrad.Prema ovom sporazumu, mislim da je to vrlo bitno i da se to pročita, postoji devet takvih prelaznih mesta u pograničnim područjima.Ja ću ih sada navesti, prelazno mesto „Suvi bunar“ na putnom pravcu Zaovine – Tetrebici i Suvi bunar – Gornje Dubovo, prelazno mesto Panjak, na putnom pravcu Mokra Gora – Kotromani i Panjak, Masali i Vardište, prelazno mesto Cigla na putnom pravcu Jablanica i Cigla – Štrpci, prelazno mesto Velika Ravan – Cigla na puto Brezovica – Cigla, Jablanica – Štrpci i Ančići, u Bosni prelazno mesto Bujići na putu Jablanica – Velika Ravan – Anđići, prelazno mesto Olandići na putnom pravcu Sastavci i Olandići – Ustibar, prelazno mesto Gornji Uvac – Pješački most koji povezuje mesto Raču u Srbiji i Gornji Uvac u Bosni i Hercegovini.Treći akt o kome danas raspravljamo je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima. Njime su na državnoj granici između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, određeni kao granični prelazi za međunarodni i drumski saobraćaj putnika i roba na kojima se izvoze, uvoze i prevoze sve vrste roba, uključujući i one koje podležu inspekcijskim kontrolama prilikom prometa preko državne granice granice određeni sledeći granični prelaz Sremska Rača, Rača – Mali Zvornik - Karakaj, Ljubovija – Bratunac i Kotroman – Vardište.Takođe, kao granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj i roba na kojima se izvozi, uvozi i prevoze sve vrste roba, ali osim roba koje podležu inspekcijskom nadzoru i roba na koju se plaćaju akcize određeni su sledeći granični prelazi, Badovinci – Popovi, Bajina Bašta – Skelani, Uvac – Vagan – Ustibar, dok su kao granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj određeni Mali Zvornik – Zvornik, Ljubovija – Bratunac i Trubušnica – Šepak, a kao granični prelazi za međunarodni železnički saobraćaj putnika i roba određeni su Brasina – Zvornik, Sremska Rača – Bjeljina, Priboj – Štrpci.Određeni su i sezonski granični prelazi za međunarodni rečni saobraćaj na jezeru Perućac – Višegrad, kao i sezonski granični prelaz Mokra Gora – Vardište, za međunarodni železnički putnički saobraćaj, za našeg starog „Ćiru“ koji je nekada povezivao Beograd i Sarajevo, pa dole do mora.Određeni su i granični prelazi sa pograničnim saobraćajem sa severa od Srema i Semberije i Jamena, Donje Crnjelovo, kao i Mačve i Podrinja. Oba skelom preko Save, odnosno Drine, ali i pogranični prelazi Carevo Polje, Carevo Polje i Priboj, Mokronozi dole na jugozapadu.Zašto

Zato, da i konkretno ilustrujem, koliko smo i mi u Srbiji, našoj braći i prijatelji u Bosni i Hercegovini životno zainteresovani za naše međusobno povezivanje, a ne razdvajanje.Koliko su svi ti granični prelazi, zapravo žila kucavica za građane koji žive sa obe strane, te silom nametnute granice,

narodni poslanici, zbog svega ovog navedenog poslanička grupa PUPS – Tri „P“ će bezrezervno glasati za usvajanje ovih predloženih akata.Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem kolega Krkobabiću.Jedno obaveštenje, pre nego što nastavimo sa daljim radom.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone

poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da iskoristim vaše prisustvo na današnjoj sednici,

imamo kao rezultate tužilaštva, su zapravo rezultati vašeg rada u prethodnom vremenskom periodu, a oni su to samo sistematizovali i konačno kreću u jedan vid realizacije.Mi smatramo da je ovo samo mali deo onoga što će se dešavati u periodu koji je pred nama očekujemo da u narednom vremenskom periodu otvore još dve značajne teme, a znamo da ste predano, odgovorno i ozbiljno i posvećeno radili na tome. Tu pre svega mislimo na temu prisluškivanja predsednika Srbije, ali i na temu koja se tiče pokušaja kriminalizacije porodice predsednika sa samo jednim jasnim ciljem, a to je destabilizacija Srbije, što naravno i u čemu neće uspeti, ali je dobro da konačno dođemo do imena počinioca, do imena onih koji su bili spremni da to urade, pa makar to bili i predstavnici nekakvih ambasada, jer sigurno je da čitava ova priča, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali sigurno je da čitava ova priča ne bi mogla biti ni započeta ni realizovana bez podrške neke od ambasada, ne želim zaista nikoga da optužujem, prepuštam to nadležnim organima i nadležnim institucijama i verujemo kao poslanički klub da ste vi svoj deo posla odradili kao što sam rekao odgovorno, ozbiljno i posvećeno.Što se tiče današnje sednice, gospodine ministre, reč je dakle o pet sporazuma, tri sporazuma su sa BiH, jedan sa Austrijom i jedan sa Egiptom.Pre nego što krenem da govorim o sadržaju samih sporazuma,

tu je reč o obnovi poverenja i kada je vrlo jasno rečeno, mnogo smo mali da bi loše govorili jedni o drugima, i da bi pojedinačno realizovali nekakve interese.Zar nije logičnije da svi zajedno nastupamo pred velikim silama i pred Briselom, i pred SAD. Tačno je, mi Tačno je, mi pretendujemo da budemo članovi i članica , punopravni član EU.Ali, dozvolite, najveća trgovinska razmena se obavlja u regionu i to ne treba zaboraviti, to je od 70 do 80%, prema nekim podacima i zar nije logično bilo da umesto što smo govorili loše jedni o drugima, a Srbija to nikada nije učinila, jer Srbija danas jeste simbol novih vrednosti u regionu, i Srbija ima jasan stav da se ne meša u unutrašnja pitanja drugih država, a ukoliko postoje otvorena pitanja i ukoliko postoje sporovi, Srbija je uvek spremna da ih rešava kroz dijalog, da iznađe kompromisno i pravično rešenje, nikako jednostranim aktima, nikako jednostranim potezima, jer to gledajući prošlost i gledajući prethodni period nije donelo apsolutno ništa dobro.Umesto da smo se okrenuli regionalnim projektima, poput Ekonomskog samita u Beogradu, Turski tok, ogroman značaj za našu industriju i za našu privredu, mini šengen i Otvoreni Balkan, o čemu ću nešto kasnije govoriti.Sam Vašingtonski sporazum koji smo trebali da iskoristimo sa ekonomskog aspekta i ekonomske normalizacije. Srž Berlinskog procesa je takođe privreda, ulaganje u oblast digitalizacije, inovacije, investicije, industrije.Nismo se na žalost, time bavili, bavili smo se, ne mi, nego drugi, da li Srbija vodi jalovu politiku ili ne,

oni su jasni, oni su vidljivi i tada će se videti jasan i vidljiv napredak Srbije, kao što se vidi danas kada je reč o organizovanoj borbi protiv kriminala i korupcije.Velika je razlika kada, recimo, predsednik Srbije ode u Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je to bio dan kada je dobio ključeve od grada Banjaluke i kada vrlo jasno kaže da mi želimo dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom u Republici Srpskoj i da nam ne pada na pamet da pričamo o ratu, i da nam ne pada na pamet da izričemo uvrede na račun drugih naroda.Banjaluka, eto, gde su postojale naroda.Banjaluka, eto, gde su postojale velike razlike, u tom trenutku je postao grad bez razlika, bez obzira na različita politička uverenja jednoglasno je doneta odluka.Kada je rečeno da će preko 100.000.000 evra biti uloženo u projekte Republike Srpske, izgradnja mosta preko Save i

procenjena vrednost radova je bila 136.000.000, a Srbija da će uložiti 100.000.000 evra. Time se pokreće ceo region i pripadnici različitih naroda.Zatim, izgradnja aerodroma Trebinje. Početna vrednost je 98.000.000 do 100.000.000 a Srbija

poseti Memorijalni kompleks u Donjoj Gradini on kaže da će poštovati istoriju i da ne želi da raspiruje mržnju, već poštuje kulturu sećanja i vodi računa o našoj istoriji i da našu istoriju nikada ne treba da zaboravimo. U tome je razlika između Srbije i drugih država u regionu.Nema veze, Srbija se opredelila za jednu mudru i racionalnu politiku. Srbija je danas faktor političke stabilnosti u regionu, želeli to da prihvate ili ne.Ovi sporazumi o kojima danas govorimo jesum zapravo akt saradnje. Srbija želi saradnju. Srbija želi saradnju sa svima, jer Srbiju svi sagledavaju kao pouzdanog, sigurnog, stabilnog i korektnog partnera.Na saradnju Republike Srbije sa Federacijom Bosne i Hercegovine odnose se tri sporazuma, a u pitanju je sticanje pravnog osnova za saradnju u oblasti regulisanja graničnih prelaza i pograničnog saobraćaja. Njihovim potpisivanjem, kao što je rečeno, pokazuje se otvorenost za dalje jačanje veza sa susednom Bosnom i Hercegovinom, konkretno ovim sporazumom treba da se doprinese bržem protoku ljudi, roba i usluga, što je od važnosti za privredni i društveni razvoj zemlje.Intenzitet pogranične saradnje potvrđuje otvaranje čak devet graničnih prelaza prema BiH. Srbija kao inicijator više značajnih regionalnih projekata profilisala se kao nesporni lider i faktor stabilnosti Zapadnog Balkana, što na svakom koraku iskazuje intenzivnom i bilateralnom i multilateralnom saradnjom sa zemljama u regionu, a koje u krajnjoj liniji imaju za cilj jačanje pozicije i konkurentnost čitavog regiona u odnosu kako na evropsko, tako i na svetsko tržište.Svaka od zemalja regiona ima svoje komparativne prednosti, ali je sigurno da udruživanjem resursa možemo postići bolji ekonomski efekat i biti konkurentniji sa trećim tržištima, što valjda i jeste suština.Kada je u pitanju saradnja sa Bosnom i Hercegovinom jako smo u mnogo čemu različiti i po nekim ključnim pitanjima imamo različite stavove. Srbija nastoji da svojim politikom afirmiše sve integrativne procese, posebno u oblasti privrede i posebno u oblasti ekonomske saradnje.Sporazumi sa Federacijom Bosne i Hercegovine odnose se na granične prelaze i pogranični saobraćaj, a njihov cilj jeste upravo svojevrsna granična liberalizacija na dobrobit obe zemlje, jer mi smo dve susedne države koje su veoma upućene jedna na drugu, bez obzira na bolne događaje iz bliske prošlosti koje su u jednom istorijskom trenutku udaljavale i naše politike, udaljavale i naše narode.Ono što danas činimo je za budućnost naših dobrosusedskih odnosa, a verujemo da će vreme i činjenice istorijski objektivizirati događaje iz tih devedesetih godina.Srbija i sa ostalim zemljama u regionu, posebno sa bivšim republikama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije uspostavila diplomatske odnose u cilju stabilizacije regiona, ali zbog činjenice da su svi narodi Balkana isprepleteni i upućeni jedni na druge.Tako i sa Federacijom Bosne i Hercegovine, bilateralni odnosi uspostavljeni 2000. godine, i uprkos povremenim oscilacijama koje su posledice upravo istorijskih događanja možemo reći da između Srba i Bosne i Hercegovine postoje aktivni politički dijalog i sve bolja ekonomka saradnja.Srbija poštuje integritet, ponavljam, Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštovanje integriteta Republike Srpske kao posebnog identiteta, jer Republika Srpska jeste tekovina Dejtonskog sporazuma i ustavna je kategorija u Federaciji Bosne i Hercegovine.Što

sa kojom imamo i Sporazum o specijalnim vezama i mnogobrojne bilateralne sporazume o saradnji u gotovo svim sektorima života.Srbija nastoji da unapređuje bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom upravo polazeći od navedenih činjenica. Danas je Bosna i Hercegovina jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije, a međusobna trgovinska razmena u konstantnom porastu, jer imamo komplementarna tržišta i privredu.Recimo, tako je u 2019. godini, Bosna Bosna i Hercegovina bila treća izvozna destinacija za naše robe, a po ukupnoj robnoj razmeni bila je na petom mestu. Negujemo korektne odnose.Srbija je u prošloj godini kovida pokazala koliko drži do regionalne saradnje i koliko je u ovim vanrednim okolnostima značajna solidarnost, koliko je u ovim vanrednim okolnostima značajno razumevanje.Da podsetim, prošle godine je Srbija donirala medicinski materijal i vakcine svim zemljama u regionu, i Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori i Makedoniji. Na taj način smo pokazali ne samo svoju ekonomsku i političku snagu, već pre svega humanost na delu.Kada su u pitanju konkretna tri sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom važno je istaći da oni treba da doprinesu ne samo većoj spoljnotrgovinskoj razmeni, bolje organizovanom tranzitu i efikasnijem upravljanju granicom, već i jačanju naše bilateralne saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala ilegalnih migracija koje su, nažalost, zbog položaja i Srbije i Bosne i Hercegovine na migrantskoj ruti jedna od važnih oblasti bilateralnih odnosa. Srbija je na udarnoj evropskoj migratskoj ruti od 2015. ruti od 2015. godine. Kroz našu zemlju prošle su desetine hiljada migranata. Njihov cilj je Zapadna Evropa, ali su oni u Srbiji prihvaćeni i zbrinuti na najbolji način.Najnovija migratska kriza vezana je za događaje u Avganistanu. Važno je istaći da kako je predsednik države kazao – Srbija neće biti parking za migrante.Sporazum Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju graničnim prelazima, zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, kao i Aneks Sporazuma za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac (Novi most) - Ljubovija (Novi most) potpisani su 27. jula 2021. godine u Zvorniku.U fokusu ovih sporazuma, pored olakšanja privredne saradnje, jeste i bolji i lakši svakodnevni život građana koji žive u pograničnim opštinama. Ovi sporazumi su pravni osnov koji omogućava svim građanima iz pograničnih opština, bilo da je u pitanju Ljubovija, bilo da je u pitanju Priboj, bilo da je u pitanju Bajina Bašta ili da su u pitanju opštine koje se nalaze sa druge strane Drine, kao što su Rudo ili Bratunac, da na jednostavniji način, brže i lakše, bez potrebe da imaju dokumenta koja su potrebna za prelazak iz jedne države u drugu, mogu da prelaze sa teritorije jedne na teritoriju druge države. To umnogome olakšava život. Dakle, suština je u tome da vodimo računa o životima građana a ne da se bavimo samo politizacijom.Iskoristio bih prisustvo ministra Vulina i pitao ga, imajući u vidu sporazume koji su danas na dnevnom redu, da li se zna datum otvaranja mosta Bratoljub, koji povezuje opštine Ljubovija i i Bratunac?Podsetiću da je ovaj most država Srbija izgradila 2017. godine i da je za njegovu izgradnju izdvojeno 13 miliona evra. Ovaj most ima ogroman značaj za privredu, stanovništvo i razvoj Bratunca i Ljubovije, a saradnja zemalja regiona preduslov je napretka za sve zemlje zapadnog Balkana, jer samo ako budu oslonjene, kao što sam rekao, jedna na drugu, ako unapređuju saradnju, ako grade regionalno tržište, mogu napredovati na putu ka EU.Ne treba zanemariti činjenicu da region zapadnog Balkana sa 18 miliona stanovnika predstavlja važno tržište za sve kompanije u regionu, a isto tako i odskočnu dasku za pristup tržištima EU.Da EU.Da podsetimo i na Berlinski proces, koji je kao regionalna inicijativa pokrenut 2014. godine, sa ciljem jačanja regionalne saradnje i boljeg povezivanja zapadnog Balkana u kontekstu bržih evropskih integracija. Zato Srbija svoju poziciju ekonomskog lidera regiona koristi upravo za ekonomsko jačanje regiona i regionalne inicijative koje tome doprinose. Jedna od tih regionalnih inicijativa jeste svakako "Otvoreni Balkan", a cilj je upravo otvorenija i intenzivnija privredna saradnja, olakšavanje međudržavnog prometa i nesmetano kretanje ljudi i roba na tom prostoru. Dakle, tri države su odlučile da zanemare prošlost, ne da zanemare prošlost, već da se ne osvrću na prošlost i da gledaju sadašnjost i da budu okrenuti pre svega ka budućnosti.Bosna i Hercegovina, isto kao što su Srbija i Albanija članice "malog Šengena", čija primena već daje rezultate u praksi, što je dobar putokaz i za ostale zemlje u regionu koje do sada nisu to uradile da se priključe ovoj inicijativi. Treba shvatiti činjenicu da je brži i ujednačen razvoj regiona uslov pozicioniranja svake zemlje ponaosob, kao što treba shvatiti da svaka zemlja koja ostane usamljena i nepovezana neće moći da bude respektabilna, pre svega u ekonomskom smislu.Danas niko ne može ostati ako je izolovano i usamljeno ostrvo u globalnom svetu, u kome velike ekonomije jedu male. Upravo zato je "Mini Šengen" ili "Otvoreni Balkan" lansiran sa ciljem unapređenja međusobne ekonomske integracije. Dakle, ovo svakako jeste vizionarski potez, ideja da se olabave granice u svakom smislu, da se stvori jedinstveno tržište radne snage, kao i da se zemlje bez ikakve zadrške i prepreka pomažu u slučaju elementarnih nepogoda.Svi ovi projekti i investicije su od velikog značaja za stanovništvo naših zemalja, kojima će na taj način da se omogući bolji i kvalitetniji život, narodi će moći lakše i jednostavnije da se povezuju, a najveću korist, ponavljam, imaće građani iz pograničnih naselja i opština i to će biti novi kvalitet života.Ulaganje u infrastrukturu je i u kontekstu regionalne saradnje veoma značajno. Uz sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneks sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Ljubovija-Bratunac, pored ovoga, ove godine smo na dnevnom redu imali i potvrđivanje Sporazuma o izgradnji 11 mostova između Srbije i BiH, čiji je značaj višestruk i nemerljiv.Suština ubrzani razvoj regiona koji je, nažalost, u poslednjih 30 godina tavorio zbog, pre svega, nažalost, istorijskih događaja koji su za posledicu imali stvaranje novih država, razdvajanje naroda koji su suštinski uvek bili i biće upućeni jedni na druge.Zato danas treba ponovo da gradimo nove mostove, nove puteve, zajedničke projekte, na kojima će se zapošljavati ljudi iz naših država, pre svega. Na ovaj način razvija se infrastruktura, kao jedna od najznačajnijih privrednih grana svake, pa tako i naše dve države, a krajnji cilj je dobrobit građana, u kontekstu "Otvorenog Balkana" ili "Mini Šengena", posmatran sa tri sporazuma, sa Bosnom i Hercegovinom, o kojima danas govorimo, a koji predstavlja celinu rešavanja pitanja graničnih prelaza, a time i značajan korak ka liberalizaciji granice protoka roba i usluga, što sve treba da olakša život građanima obe zemlje.O ovim sporazumima će još više govoriti moje kolege u nastavku nastavku današnje sednice.Kratko bih spomenuo i naredna dva sporazuma - Sporazum sa Austrijom o saradnji u oblasti prirodnih katastrofa i Memorandum sa Egiptom o vojnoj saradnji.Kada je Sporazum sa Austrijom u pitanju, želim da istaknem gotovo viševekovnu saradnju sa ovom zemljom i da pohvalim intenzivnu saradnju koju danas ostvarujemo sa Austrijom. To da je Beč treći grad u svetu po broju Srba samo potvrđuje značaj naše međudržavne saradnje i značaj položaja koji Srbi

neću nažalost moći da govorim, ali reći ću jednu rečenicu, kada je u pitanju sporazum sa Egiptom. Treba istaći kontinuitet višedecenijske saradnje sa ovom zemljom, sa kojom prijateljstvo potiče još od osnivanja Pokreta nesvrstanih, u čemu su lideri obe naše zemlje imali gotovo presudnu ulogu.Reafirmacija prijateljstva sa nesvrstanima je velika zasluga i sadašnjeg predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Ivice Dačića, koji je kao ministar spoljnih poslova upravo sa ovim zemljama započeo proces, veoma važan nacionalni i državni projekat u koordinaciji sa predsednikom Republike, a to je proces povlačenja priznanja samoproglašenog Kosova.Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, izvinjavam se zbog prekoračenja vremena i naravno da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje

Hvala vam, predsedavajući.Uvažene kolege i koleginice, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama nekoliko sporazuma, odnosno zakona, koji, pored suštinske važnosti za život svakog čoveka u ovoj zemlji, imaju i jednu simboličnu važnost.Naime, ovi sporazumi moglo bi se reći da su na neki način paradigma politike koju danas vodi Srbija, paradigma politike koju danas vodi SNS, čiju poslaničku grupu u ovoj raspravi predstavlja moja malenkost, ali pre svega paradigma politike koju danas vodi predsednik i Srbije i SNS.Pored toga što ovi zakoni suštinski veoma jasno i veoma precizno utiču na svakodnevni život čoveka sa jedne strane, oni s druge strane podižu ugled Srbije, čuvaju mir i stabilnost u regionu.Vi

nije li to politika kojom svakom danom pokušavamo doprineti kvalitetnijem i boljem životu svakog pojedinca u Srbiji, sa jedne strane, i, sa druge strane, svakog dana i svakim potezom pokušavamo doprineti doprineti međunarodnom ugledu Srbije i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Verovatno ste zato i vi već godinama politički partner i Aleksandra Vučića i SNS.No, da krenemo. SNS.No, da krenemo. U pitanju su sporazumi o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, Sporazum o graničnim prelazima i verovatno jedan od najvažnijih sporazuma, Sporazum o pograničnom saobraćaju, a svi su između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, sa druge strane.Kada su u pitanju zajedničke lokacije za granične prelaze, valjda je sad svima jasno da je to rešenje višegodišnjeg problema, odnosno višegodišnjeg pitanja kada je u pitanju most Bratoljub. Ovaj sporazum predstavlja osnov da Bratoljub konačno bude pušten u promet i da građani i Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH konačno počnu da osećaju benefite onoga što smo radili u proteklim godinama.Međutim, godinama.Međutim, nije to jedini integrisani granični prelaz u Srbiji. Ja dolazim sa severa Srbije, pa znam da jedan takav granični prelaz postoji u Bačkim vinogradima i znam koliko on znači i za građane Mađarske i za građane Republike Srbije. Mi se nadamo da ovo neće biti jedini integrisani granični prelaz, ministre, kada je u pitanju granica sa BiH, odnosno Republikom Srpskom, jer generalno jedan ovakav sporazum otvara mogućnost da to ne bude samo granični prelaz na Bratoljubu, nego i na nekim drugim lokacijama.Kada je u pitanju ovaj drugi sporazum, a tiče se graničnih prelaza, takođe, na jedan kvalitetan način on uređuje promet između Republike Srbije i BiH. Svakako se određuju mesta gde se šta carini, gde se prelazi Siguran sam da će svakako ovo uticati na privredu. Siguran sam da ste u određivanju ovih stvari vodili računa o potrebama privrednika, pogotovo kada se uzme u obzir turizam, jer određuju mesta gde će prelaziti „Ćiro“ i otvaramo one granične prelaze sezonske na Perućcu, itd.Međutim, na kraju, Sporazum o pograničnom saobraćaju. Ovo je nešto što, ministre, običan svet, kad kažem običan svet, nema običan i neobičan, nego čovek u Srbiji čeka decenijama, pogotovo u pograničnim delovima prema BiH, gde smo istorijski, rodbinski, kulturološki i na svaki drugi način vezani sa ljudima koji žive sa druge strane Drine. Ovo je verovatno jedan od najznačajnijih zakona kada je u pitanju pogranični saobraćaj koji ljudi već decenijama čekaju.Zvali pojedini ljudi iz ovog naselja Trbušnica, valjda videći prilog o ovom zakonu, iz Sličajevca, iz Loznice, neki Zarići, Nikolići, ne znam već, i tražili od mene da vam se zahvalim u njihovo ime, jer će konačno posle više decenija moći da odlaze nesmetano, bez pasoša, bez lične karte, da rade svoja imanja, kod braće, prijatelja i rođaka u Republiku Srpsku. Manje-više naša zahvalnost svakako stoji, ali najvažnija je zahvalnost naroda,

Vulin, mi ćemo ove zakonske predloge, odnosno ove sporazume podržati. Međutim, ono što zajednički tražimo od vas i što vam kažemo je ovo nije dovoljno. Ne možemo da stanemo na ovome.Predsednik Vučić je davno, da kažem, proklamovao jednu ideju povezivanja našeg naroda, naših naroda na Balkanu kroz onu inicijativu „Mini Šengena“, sada se zove „Otvoreni Balkan“, gde je konačnici cilj ukloniti ove granične barijere.Mi od vas, kao nadležnog ministra i člana Vlade, tražimo da sledite jednu takvu principijelnu politiku, jer uklanjanje graničnih barijera između država na Balkanu je u stvari jedna evropska tekovina. A šta nas drugo čeka pristupanjem EU nego nego uklanjanje graničnih barijera? Dobro je da to radimo unapred i koristimo benefite toga.Tako da, očekujemo da u nekom periodu vi ili neki drugi predstavnik Vlade dođete sa nekim još poboljšanim zakonskim predlozima, a tiču se pograničnog saobraćaja.Ako bi mene lično pitali, ministre, rekao bih da bih najviše voleo da je ovo sporazum sa Republikom Srpskom. Imam pravo da nekog volim i pravo da nekog poštujem. Međutim, kao odgovoran i principijelan čovek koji se dugo bavi politikom i onaj koji sledi politiku predsednika države, itekako se radujem što i kroz ove sporazume poštujemo integritet BiH i time pokazujemo jednu odgovornu i državotvornu politiku prema svojim susedima, što očekujemo i od njih kada smo mi u pitanju. Pokazujemo svakako volju za mirom i tolerancijom. Međutim, ministre, svedoci smo da zauzvrat veoma često ne dobijamo isto.Evo vam jednog primera, primera pomirenja i napretka s jedne strane i primera izazivanja nestabilnosti sa druge strane i to ničim uzrokovanog izazivanja nestabilnosti.Naime,

gde su na jedan simboličan način obeležili početak radova na pruzi Subotica-Segedin i to je bio jedan veliki dan i za Srbiju i za Mađarsku, ako hoćete, i za narod na severu Srbije, a taj uspešan dan je završen pesmom Tamo daleko, jednom od najtužnijih pesama iz Prvog svetskog rata, koja je komponovana na Krfu 1916. godine. Pesmu su pevali zajedno potomci nekadašnjih protivnika iz Prvog svetskog rata. Pevali su je potomci srpskih i austrougarskih vojnika. A celog dana smo koristili izreke – pevali smo srpske pesme, a koristili mađarske izreke. Jedan odličan primer kako možemo da prevaziđemo sve ono što je prošlost i iz nestabilnosti pređemo u stabilnost.Danas srpski narod i mađarski narod zajedno i pevaju i tuguju, ali zajedno i rade i dele poslove.Za

i politike koje oni danas vode. Odličan primer kako prošlost tešku ili nekakve nesuglasice iz prošlosti možemo pretvarati u saradnju, mir i napredak na korist i jednih i drugih.Šta smo imali sa druge strane? Istovremeno dok se ovo dešavalo u Subotici, iz Sarajeva su ničim izazvani krenuli sa uvredama na račun Srbije i na račun srpskog predsednika. Time su pojedini i u Sarajevu na sebe uzeli ulogu advokata svog nekadašnjeg okupatora, ničim pozvani i niko ih od tih nekadašnjih ni u primislima nije pozvao.Posledica je ova politika koju danas, nažalost, u BiH vode Bakir Izetbegović, onaj nesretni Komšić itd, dela politike u BiH. Ali, da bi stanje bilo gore i da bi slika bila jasnija, nažalost, i u Beogradu nalaze saveznike. Verni saveznici tih politika destruktivnih iz okruženja danas su u Beogradu lideri i prvaci nekadašnje nekadašnje vlasti – Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i njima pridruženi Boško Obradović itd.Imali ste, ministre, juče primer kako i na koji način se gradi poverenje i suživot i primer obrnuti koji je došao iz Sarajeva. Mi vas molimo kao predstavnici naroda u ovom uvaženom domu da sledite ovaj primer suživota koji proklamuje i

i vi Vlada angažovani na tom polju, a uzevši u obzir sve ono što se ovih dana dešava u BiH i Republici Srpskoj?Taknuću Srpskoj?Taknuću se na kraju i dva sporazuma koja se tiču saradnje sa Austrijom i saradnje sa Egiptom. Nije li to dokaz politika koje danas takođe sprovodi i SNS i predsednik Vučić kao njen prvi čovek?

tiče, stvari stoje ovako kako sam ih i predočio. Budite sigurni da ćemo mi, poslanici SNS, ove sve sporazume, odnosno, zakonske predloge podržati u danu za glasanje, a od vas očekujemo da se sa još boljim predlozima viđamo u ovom skupštinskom zdanju. Hvala vam puno.

Republike Srbije je izvršio nekoliko donacija prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Zajedno ostvarujemo brojne obuke, na prvom mestu, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Republike Srpske. U planu su i zajedničke vežbe. Dakle, saradnja je zaista dobra kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala. Tu zaista imamo saveznika u Republici Srpskoj. Kada je bilo hapšenje i razbijanje ovog klana Belivuk-Miljković, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nam je pomoglo i informacijama, ali isto tako i davanjem odgovarajućih, da ne govorim baš sve, smernica, informacija o pripadnicima ovog klana koji su se nalazili na teritoriji Republike Srpske, nekad i BiH. Dakle, saradnja je zaista izuzetna. U ostalom, imamo iste neprijatelje, organizovani kriminal i naravno da se protiv njega iskreno i zajedno borimo.Više Republika Srbija poštuje integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, nego što pojedini rukovodioci u Bosni i Hercegovini, važni rukovodioci, članovi Predsedništva poštuju integritet i suverenitet Republike Srbije. Nikad niste mogli da čujete ni od jednog predstavnika zvanične politike države Srbije da smatra da ovaj ili onaj deo teritorije Bosne i Hercegovine treba ili ne treba da bude samostalan. To šta mi želimo je drugo, a naša politika je više nego jasna. Kažem vam da bih bio najsrećniji da Drina protiče kroz sred srpske države, a ne da je na granici srpske države, ali poštujem Dejton, poštujem međunarodne obaveze Republike Srbije i naravno da priznajem Bosnu i Hercegovinu.Sa druge strane, imamo članove Predsedništva Bosne i Hercegovine koji otvoreno kažu da je Kosovo nezavisno faktički i suštinski i da ih samo veto srpskog člana Predsedništva sprečava da priznaju Kosovo. Znate, onaj koji je priznao Kosovo, bez obzira da li je to velika sila, mala sila, ne zanima me, taj je izgubio svako pravo da govori o principu nepromenjivosti granica. Izgubio je svako pravo da kaže da su granice nepromenjive i da se nikad više neće menjati. Nemate to pravo. Godine 2008. ste to pravo zauvek izgubili. Destabilizacijom koju ste učinili na Balkanu te 2008. i naravno, 1999. godine, tokom NATO agresije, pa i ranije, vi ste izgubili pravo da govorite o miru, a posebno pravo da govorite o principu nepromenjivosti granica.Ne može se, kao što je rekao češki ministar spoljnih poslova u jednoj od prethodnih vlada, reći napravili smo grešku kad smo priznali Kosovo, nismo trebali da menjamo granice Srbije, ali nećemo više. Ne može nećemo više. Ne znate vi, kada ste jednom otvorili proces promena granica na Balkanu, vi ne znate gde će se i kada taj proces završiti. Samo jedno znate, proces ste otvorili. On je otpočeo,

insistirajući da se poštuje naš teritorijalni integritet i naše teritorijalni suverenitet. Čvrsto verujem u to i kao što čvrsto verujem u to da naš odnos prema našim susedima treba da bude onakav kakav naši susedi imaju prema Srbima sa kojima žive. Ne možete da budete u srdačnim odnosima sa Srbijom kraj koje živite, a da vršite diskriminaciju Srba sa kojima živite. To jednostavno nije logično. Zato verujem da očuvanje prava Srba je najbolji način da imate najbolje moguće odnose sa Republikom Srbijom.Samo još jedna stvar. Vi ste rekli – kada uđemo u EU granice neće biti važne. Bojim se da će biti jako važne. Čak i ako uđemo ikada u EU, nisu nam baš rekli da su raspoloženi za nas, imaju nekih dilema po tom pitanju. Kažu da se to ne odnosi samo na nas, već tako, uopšte, što je, naravno, njihovo pravo. Oni imaju pravo da prime koga kod hoće u svoj klub. Mi smo tu, stojimo, čekamo, radimo svoj posao, razvijamo Srbiju, kada je počela migrantska kriza, Šengenski sporazum je ukinut, izbacili su vojske jedni prema drugima, i to gle čuda baš na svojim granicama, nisu otišli da štite nekog drugog, nego čuvaju svoje granice i vrlo ih ljubomorno čuvaju. Kada je počela kovid kriza, izbacili su opet vojske na granice i vrlo ljubomorno čuvaju svoje granice, kao što vrlo ljubomorno čuvaju medicinsku opremu, vakcine i sve ostalo.Dakle, nisam ubeđen da granice neće biti važne ni kada postanemo članica EU, ako postanemo članica EU. Mi smo tu malo napredniji od njih.Predsednik Vučić je izašao sa jednim hrabrim predlogom. Šta mislite zašto ga toliko napadaju? Zato što to što on predloži i radi oni bi trebali da radi, a nisu u stanju,

Kako sad Srbija može da napravi u svom nekom okruženju Šengen? Kako vi to zamišljate, Srbi? Ko ste vi to? Kako ste vi to smislili? Znate, kada Aleksandru Vučiću kažu – previše pričaš o uspesima Srbije, moglo bi to malo tiše da bude, da, ali on govori istinu.Dakle, granice će biti važne i kada i ako postanemo članica EU, ali sam veoma ponosan na našeg predsednika što je pokazao da Srbija nema čega da se plaši. Onaj ko otvara granice ne plaši se, naprotiv. Znate, stalno nam govore, tim auto-putem će se kretati Šiptari, hoće, ali će se tim auto-putem kretati naša roba koju ćemo izvoziti, naši preduzetnici, Srbi će nam biti bliži gde god da su. Nemamo mi čega da se plašimo. Možemo samo da budemo ponosni na sebe, a ovi iz Evrope neka gledaju kako Srbija radi, pa možda i oni jednog dana nauče nešto.

potpuno drugačiji od onih koji su važili za neke druge koji su u međuvremenu postojali članovi EU. Međutim, zato sam i napravio paralelu sa „Otvorenim Balkanom“, dok čekamo taj ulazak u EU, zamolio sam vas da predano radimo na onome što je proklamovana ideja od strane predsednika država. Zvala se „Mini Šengen“, a sada se zove „Otvoreni Balkan“. Mislimo da je to u svakom slučaju, dok svi čekamo taj ulazak u EU, nešto što će doprineti životu svakog čoveka i u Srbiji i svakog čoveka u zemljama u regionu.Ono što bih još, ministre, da napomenem, obzirom da ste tu i nemamo često priliku da se susrećemo i što svakako možemo da podržimo, je to što dosledno primenjujete mere kada je u pitanju zaštita i zakona, ali i zaštita integriteta i bezbednosti Republike Srbije. Molimo vas da i u narednom periodu prema svima onima koji dolaze iz okruženja, a vrlo dobro znate na šta mislim, a potencijalni su kršioci zakona i na neki način bezbednosti Republike Srbije i dalje, na neki način, ograničavate ulaske u Republiku Srbiju.Vi znate da su neke zemlje u regionu našim građanima zabranile ulazak, pa čak i ljudima koji su pisci, pesnici, diplomate, čak i ljudima koji su rođeni u tim, pa nije vama, vi ste rođeni u Hrvatskoj, da, primer Hrvatske, čak i ljudima koji su diplomate, a donedavno se u Srbiju moglo ući bez obzira kakvi su ljudi. Mi vam svakako čestitamo na toj meri koju ste počeli dosledno da primenjujete i molimo vas da u njoj ostanete prenosim vam zahvalnost iz Republike Srpske u smislu ljudi koji su aplicirali za državljanstva, taj proces dobijanja srpskog državljanstva je znatno skraćen i u zadnje vreme se čekanje čekanje na to državljanstvo Republike Srbije svelo na par meseci, čini mi se, do dva meseca u odnosu na par godina što je bilo ranije.To je veliki doprinos integraciji našeg naroda, svakako poštujući ovo o čemu ste govorili integritet države Bih, ali i drugih država u regionu. Hvala vam. Hvala vama.Replika, uvaženi Đorđe Milićević.Izvolite. **Đorđe Milićević** Uvaženi gospodine ministre, obzirom da, kao što je kolega rekao, imamo prilike retko da se da se viđamo, a ne znam da li ste uspeli da stignete na početak sednice, mislim da niste, kada su poslanici postavljali pitanja, pa ste me inspirisali i iz tog razloga sam se potpunosti se slažemo sa vama kada govorite o principu nepromenjivosti granica. Onaj koji je jednom promenio granicu, pa kako da mu verujete. Onaj koji je jednom odlučio da bombarduje Srbiju, pa kako da mu verujete da to neće učiniti ponovo i da sada govori o nekakvom miru i o stabilnosti.Ali, ne brinu nas sada ministre velike sile. Mi znamo otprilike njihove namere, znamo otprilike šta je njihova intencija, znamo zašto dvostruki standardi i dvostruki aršini kada je reč o evropskom putu Srbije. Znate šta nas brine? Brine nas unutrašnjost, brine nas Srbija, brine nas ova Skupština. Ovde je danas postavljeno pitanje i koristi se svaki način i svaki trenutak za podrivanje i podele unutar Srbije.Kolega može da se uvredi, kada pomenu Sandžak, za mene Sandžak ne postoji. Za mene po Ustavu postoji Raško upravni okrug. Imali smo ovde, jedan kolega je postavi pitanje na početku današnje sednice, da sve ekipe iz Novog Pazara treba da istupe iz takmičenja u Srbiji zbog rukometne utakmice na kojoj se skandiralo ratnom zločincu. Ako je to tako, ja to osuđujem. Ali, nisam primetio da su na takav način reagovali pre dve godine kada sam prisustvovao utakmici u hali u Novom Pazaru gde se skandiralo Naseru Oriću. Nisam primetio ni jednog trenutka da su odreagovali na ovakav način kako danas reaguju i između ostalog predlažući kao kompromisno rešenje, kao nešto što će da nas prosvetli, da usvojimo rezoluciju o Srebrenici koja je sramna.Izvinite, gospodine ministre, ali morao sam da se javim. Zahvaljujem. **Stefan Krkobabić** Zahvaljujem.Ovim smo završili deo vezan za ovlašćene predstavnike poslaničkih klubova.Prelazimo na redosled poslanika prema prijavama za reč.Prvi na listi je predsednik poslaničkog kluba Pravde i pomirenja, Samir Tandir.Izvolite. **Samir Tandir** Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, građanke i građani, stranka Pravde i pomirenja kao najjača bošnjačka stranka u danu za glasanje glasaće za ove sporazume.Što se tiče bilo kog skandiranja, bilo kom osuđenom ratnom zločincu, mi to apsolutno osuđujemo i samo treba videti u tom gradu ko je na vlasti, a ja mislim, kolega Milićeviću, da je vaša stranka na vlasti u Novom Pazaru. Mi smo u opoziciji.Bilo kakvo skandiranje, veličanje zločina i zločinaca apsolutno osuđujemo mislim da je odgovornost i kada su u pitanju bilo koji lokalni klubovi na lokalnoj vlasti koja to finansira i predstavnici lokalne vlast sede u upravnim odborima tih preduzeća i klubova, preduzeća koja finansiraju te klubove i generalni sponzori su.Prema tome, vidite da li ima vaših predstavnika i zašto podržavaju tu vlast ako se sa njom

Državnički potez predsednika Aleksandra Vučića, kada su u pitanju optužnica u slučaju Vranj, to treba pozdraviti. Naravno da očekujemo i odgovor sa druge strane, jer bilo ko ko je učestvovao u bilo kakvom zločinu ja duboko verujem da će biti osuđen i da to treba prepustiti lokalnim tužilaštvima.Međutim, dosta ljudi ne svojom voljom je učestvovalo u ratovima devedesetih bilo da su mobilisani ili na neki drugi način i te tajne optužnice opterećuju apsolutno građanke i građane i sa jedne i sa druge strane. Očekujem da imamo minimum i kada je u pitanju naša zemlja, a to smo pokazali, ali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da će na ovaj državnički potez odgovoriti se tako što će ako postoje eventualni slučajevi protiv državljana Republike Srbije, našim tužilaštvima biti prepušteni ti postupci.Što se tiče Egipta, raduje me saradnja sa jednom muslimanskom zemljom koja je apsolutni lider kada je u pitanju sever Afrike. Inače, zbog usporedbe, hoću da kažem da se nije zvala stranka Muslimansko bratstvo, već stranka Slobode i pravde. Vrlo interesantno, ali to je jedna činjenica.Što se tiče Austrije, Austrija je jako važna zemlja, članica EU i kada je u pitanju Egipat i kada je u pitanju Austrija, iako možda u spoljnoj politici nemamo po svim tačkama suglasje, važno je da gajimo dobre odnose, Austrija je veliki investitor, uticajna zemlja i radujem se sporazumu koji potpisujemo sa ovom zemljom.U Danu za glasanje glasaćemo za ove sporazume. Samo bih iskoristio priliku da podsetim ministra na slučaj ubistva Edina Hamidovića u Sjenici. Očekujemo reakciju da oni oni koji su počinili taj zločin odgovaraju, ali i oni koji nisu u komandnom lancu preduzeli sve. Znači, čovek je rekao da mu neko preti, taj ga je ubio ubio posle na šetalištu, na sred ulice. To je nešto što je uznemirilo javnost, to je nešto što me je uznemirilo kao građanina, kao roditelja. Gledao sam sedmoro dece na dženazi rahmetli Hamidoviću i to me je jako potreslo i svaki put ću na tu temu da govorim.Očekujem da u domenu vaše odgovornosti što je, preduzmete, da oni koji su odgovorni i suizvršioci da snose posledice. Hvala.

osuđujemo svako skandiranje, a naravno da su organizatori ti koji moraju da daju konačnu ocenu i konačan stav. Ne možete nekome manje, nekome više.Moja diskusija je išla u jednom drugom pravcu. Da se ovo desilo pre dve godine, a ja sam lično prisustvovao, a ne verujem, vas nisam video, ne verujem da ste prisustvovali utakmici gde se skandiralo Naseru Oriću, nije se ovako odreagovalo. Znači, ovde je suštinsko pitanje nešto drugo.Vi podržavate ovu rezoluciju koja je predložena ili ne? Ja kažem da je ona sramna, kažem da je ona licemerna i kažem da smo svih, 250, potpisali zakletvu da ćemo poštovati Ustav.Ovakvom rezolucijom i ovakvim ponašanjem i stavovima u periodu koji je iza nas, ne mislim na vas, znate na koga mislim, ne poštujemo Ustav i ne poštujemo zakletvu koju smo potpisali.

taj grad koji je osnivač tog kluba, vi ste i vaš ili vaša stranka, ne vi lično, naravno, deo te vlasti. Zašto vaš opštinski odbor nije reagova i zašto je rekao OK, ako se ovo nastavi mi ćemo preduzeti određene mere, a ne, mi imamo tu neke benefite, e tu ćemo da se ućutimo, a onda imamo benefite u Skupštini, dići ćemo mi glas da dobijemo koji politički poen.Znači, ja, jasno i glasno, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, apsolutno kažem, osuđujem bilo koje veličanje bilo kog zločina i tačka i moji stavovi se ne razlikuju da li sam u Novom Pazaru. Da li sam bio na utakmici? Nisam, pa ja nisam u Novom Pazaru, šta ću ja na utakmicama u Novom Pazaru, a da sam bio i da se skandiralo to bi osudio. Hvala vam. Uvaženi kolega Milićeviću, samo mala molba da obratimo pažnju na vreme, ali naravno imate reč. **Đorđe Milićević** Obraćamo pažnju naravno na vreme, ali ovde govorimo o opštinskim odborima, da opštinski odbori treba da osude i da donesu odluku o tome da li je neko odgovoran ili nije odgovoran za skandiranje na utakmici. Kakve to veze ima? Znate li vi kako se organizuje jedna sportska manifestacija? Znate li vi ko snosi odgovornost za organizaciju jedne sportske manifestacije? Znate li vi ko treba da donese konačnu odluku?Samo kažem nema dvostrukih standarda. Ja se slažem sa vama. Da li je Novi Pazar, Sjenica, Beograd, potpuno isto, potpuno isto, ali ne može nekome manje, nekome više.

to ćete vi i videti, pošto pokušavate da se usmerite ka istom biračkom telu. Ne otimamo vam mi biračko telo, prepuštamo mi to vama, ne mešamo vam se, ali ovde govorimo o suštini, a suština je u organizaciji sportske manifestacije i o tome da neko želi da zloupotrebi organizaciju sportske manifestacije da pozove sve klubove da napuste takmičenja u Srbiji. Šta to znači izvinite? Zahvaljujem.

stranke Rasima Ljajića je na čelu tog kluba. Nije moj, a vi ste sa njim u koaliciji u Novom Pazaru, a ja vas molim da ono što govorite sada ovde kažete i u Novom Pazaru, a ne u Novom Pazaru ćemo da imamo neke benefite, pa da nas ne bi izbacili iz koalicije, znate, to ćemo prećutati, a onda ćemo to u Skupštini, na tome ćemo poentirati. To se zove dvostruki aršin i politikanstvo.Kod mene nema politikanstva. Isti stav koji iznosim u Novom Pazaru, iznosim ga i ovde. Apsolutno, bilo koje vređanje bilo kog naroda ne podržavam, osuđujem, tačka, i kada se radi o mom i bilo kom drugom narodu i nije mesto pričati, veličati i navijati bilo koga, da li je osuđen za ratne zločine ili nije, skandirati političarima i bilo kome drugom. Na utakmici treba da pričamo o utakmici, a to treba da se povede na nivou lokalne zajednice, na nivou sportskog udruženja u Novom Pazaru, a ne vi i ja da diskutujemo. Ali, ako želite, možemo. Ja sam vrlo raspoložen. Hvala. Zahvaljujem se.Pozivam se na član 104. stav 3. i kao što sam rekao, ovim završavamo krug replika i molim za razumevanje za to.Ima reč uvaženi ministar Aleksandar Vulin. Samo ću kratko.Da bi bilo jasno, odluku o prekidu neke utakmice, neke sportske priredbe donosi delegat Saveza ili organizator utakmice. Dakle, policija tu nema ništa. Mi smo dužni da poslušamo to što nam se kaže, eventualno ispraznimo tribinu ili uklonimo nekoga ko krši odgovarajuća pravila, krši zakone. To je naš posao, ali mi nemamo nikakav nikakav uticaj na to da li će se neka sportska priredba nesmetano odvijati do kraja, da li će biti prekida. To jednostavno nije do nas.Što se tiče tragičnog događaja, ubistva u Sjenici, da vam kažem da i ovim putem izražavam svoje najdublje saučešće porodici nastradalog, ubijenog Edina Hamidovića. Za njegovim ubicom se traga. Što se policije tiče, mi smo slučaj u potpunosti rasvetlili. U pitanju je Latović Emrah. On je ubica. U bekstvu je. Za njim je raspisana poternica. Nadamo se da će da će se pravda i nad njim izvršiti i se ovo naravno neće zaboraviti. Tragedija je velika. Zločin je strašan i neoprostiv.Po pitanju pretnji, policija sprovodi internu istragu da li su svi naši pripadnici radili kako treba i da li su postupili baš kako treba, kako im nalažu i zakon i pravila službe. Pretnje su nažalost bile obostrane i imali smo pretnji i jednih i drugih. I svaki put po prijavljenim pretnjama policija je izašla, saslušala i jednog i drugog, odnosno članove porodica, bilo je i tih slučajeva, i predala nadležnom tužilaštvu slučaj. Nadležno tužilaštvo je onda davalo svoje kvalifikacije. Policija je radila svoj posao. Da li je mogla da radi bolje, da li je mogla nešto da spreči – istraga će pokazati, ali da vam kažem da mi istragu sprovodimo. ne prihvatamo stvari zdravo za gotovo nego hoćemo da proverimo i na osnovu toga ćemo videti.Jako mi je drago što se ispravili, što ste rekli – bez obzira da li je neko osuđen ili nije. Naser Orić i Ramiš Haradinaj nisu osuđeni ni za šta, ali svi znamo da su ratni zločinci. Iskopane oči sudije Ilića svedoče da je Naser Orić ratni zločinac, bez obzira što nije kažnjen. Nije kažnjen zato što pravosuđe ne radi svoj posao. Haradinaj nije osuđen ne zato što je nevin, već zato što su svi svedoci pobijeni, pa nije imao ko da svedoči protiv njega i da svedoči o istini. Dakle, apsolutno se slažem sa vama i hvala što ste to rekli. Bez obzira da li su osuđeni ili nisu, to jeste ratni zločinac i Haradinaj i Orić.Kada se priča o žuto kući, ne mora niko da bude osuđen za žutu kuću, kao što nije, ali znamo da su ko zna koliko stotina Srba u najstrašnijim mukama završili u toj žutoj kući tako što su im izvadili organe, živima vadili organe za prodaju ili šta god da su radili. Tako da hvala vam na tom pojašnjenju.

meni nije namera da ubiram benefite, jer ovu priču, uvaženi kolega nisam započeo ja. Ovu priču nije započela SPS. Ne razlikuje se naš stav kada je reč o osudi, od vašeg stava. Ovu priču je započeo jedan od predstavnika poslaničke grupe koji je tokom pre podneva postavio pitanje i nisam ja želeo da ovaj problem politizujem i pretvorim ga u politikanstvo, već sam želeo da se to prekine i zato sam se obratio nadležnim institucijama i nadležnim organima, pre svega MUP-u. Ministar unutrašnjih poslova je vrlo jasno objasnio ko može prekinuti utakmicu i na koji način. To su delegat ili organizator, ali da ne ulazimo sada u sportske manifestacije i da se ne bavimo vi i ja sportskim manifestacijama, mada možemo. Koliko god hoćete, ja sam uvek spreman da pričamo o svemu, pogotovo o tome. O tome možete sa mnom da pričate koliko god želite. Da se takmičimo u tome, ako ste spremni.Ali, to da li je Rasim Ljajić ili je Rasima Ljajića neko na čelu kluba, to nas apsolutno ne interesuje, niti amnestira od odgovornosti, klub sam,

nije pitanje sportske manifestacije, ovo pitanje je pitanje rezolucije i uvod zašto je neophodno usvojiti rezoluciju ovde u republičkom parlamentu. To je bio razlog mog javljanja. Protiv toga sam,

i u Pazaru, i u Prijepolju, i u Beogradu. Ono što sam ja sada rekao to mi možemo da pričamo i na internim sastancima naše stranke. Znači, apsolutna osuda koga i bilo čega što podriva dobre odnose između bošnjačkog i srpskog naroda, apsolutno.Mi samo želimo da se nivo odgovornosti jasno definiše. Ko je za nešto odgovoran u njega uperite prstom i nikakav problem. Ali, neću nikakvu kolektivizaciju i da govorimo o Bošnjacima, o Muslimanima itd. Znači, konkretna stranka, konkretna odgovornost i to je to. Hvala. Hvala.Poštovani narodni poslanici u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine sada određujem pauzu do 15.20